(SDP)** Prelazimo na sada na iduću točku dnevnog reda - Godišnji financijski izvještaj HBOR-a za 2012. godinu izvješću ćemo raspraviti na temeljem članka 22. Zakona o HBOR-u. materijal ste primili u pretince. Vlada RH dostavila je mišljenje. Raspravu je proveo odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani predsjednik Uprave HBOR-a gospodin Anton Kovačev. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Ja ću nastojat kratko iznijeti ova naša godišnja financijska izvješća koja su revidirana reviziju je obavilo društvo Deloit. Revizor je izrazio pozitivno mišljenje na financijska izvješća što znači da financijska izvješća objektivno predstavljaju financijski položaj, uspješnost poslovanja i novčane tokove HBOR-a i grupe HBOR-a. Dakle što se tiče samih financijskih pokazatelja ukupna neto aktiva je na kraju 2012. godine iznosila 25 milijardi i 8 milijardi 111 milijuna kuna, ukupni prihodi 985 milijuna kuna i ukupni rashodi 851 milijun kuna. Dakle završili smo 2012. poslovnu godinu sa 134 milijuna kuna dobiti. Ja moram naglasiti da smo radi obveza prema izdvajanju utrživih osiguranja političko-komercijalnih rizika za izvoz morali osnovati HKO, dakle Hrvatsko kreditno osiguranje i radi toga formirati grupu HBOR. Isto tako naglašavam da HKO čini samo 0,2% aktive matičnog društva, odnosno grupe HBOR te ću ja dalje iznositi podatke za sam HBOR jer kažem utjecaj HKO je samo 0,2% na aktivu matičnog društva. HBOR-a ukupna imovina ili neto aktiva po starom izričaju je 25 milijardi 763 milijuna kuna i zabilježila je rast od 17% u u odnosu na prethodnu godinu radi povlačenja sredstava domaćeg sindiciranog kredita za potrebe likvidnosti gospodarstva u iznosu od 3 milijarde i 400 milijuna kuna, dakle za program razvoja gospodarstva, program likvidnosti. Stjecanje preostalog udjela u ovisnom društvu, dakle mi smo do 2012. bili 51% vlasnik HKO, u '12. smo preuzeli 100%-tni udio u HKO grupi i to je plaćeno 2,3 milijuna eura austrijskom partneru OKB. Otplatili smo obveznice koje su nam dospijevale u '12. godini i to 2 milijarde 18 milijuna kuna, zajedno s kamatama od 144 milijuna kuna i to je otplaćeno iz vlastite rezerve likvidnosti te nije bilo potreba za refinanciranjem. Ukupna glavnica, dakle naš temeljni kapital iznosio je 8 milijardi 111 milijuna kuna i uplate iz proračuna Republike Hrvatske u temeljni kapital u izvještajnoj godini je iznosila 600 milijuna kuna kako je Hrvatski sabor i izglasao za 2012. godinu. Ostvarena je dobit u ukupnom iznosu od 134 milijuna kuna i 400 000 kuna i cjelokupna dobit se prebacuje u pričuve, dakle povećanje kapitalne osnovice. Ukupni prihodi su iznosi 979 milijuna kuna što je povećanje od 3% u odnosu na '11. i ukupni rashodi 845 milijuna kuna što je povećanje od 10% na prethodnu godinu. Dakle ako govorimo o ovom povećanju rashoda na to je najviše utjecalo povećano izdvajanje rezervacija s obzirom na svjetsku gospodarsku financijsku krizu krizu koja se prelila i na Hrvatsku zbog poteškoća nekih poduzeća koji su korisnici i naših kredita, izdvojili smo i veće pričuve. Neto prihod od kamata povećan je za 23% i od toga je najveća stavka prihodi od kamata koji su se povećali za 8% zbog povećanja obujma kredita i upravljanja sredstvima rezerve likvidnosti. Dakle oni i dalje sudjeluju kao najznačajniji prihod sa 99% učešća u ukupnim prihodima. Ja moram naglasiti ovdje da se HBOR odrekao dijela dobiti u izvještajnoj godini zbog smanjenja kamatnih stopa za 1% za investiranje u industriji, poljoprivredi, zdravstvu, energetskoj učinkovitosti, obnovljivi obnovljivi izvori energije, kako bi potakli investicije i pomogli gospodarstvenicima za proširenje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. Rashodi od kamata su smanjeni za 1% zbog korištenja povoljnih sredstava posebnih financijskih ustanova i kako sam već naveo, otplate obveznica. Oni sudjeluju sa 66% u ukupnim rashodima. Dakle evo ja sam nastojao zaista ukratko iznijeti ove osnovne financijske pokazatelje, a sad ću nastojati isto ukratko kazati nešto o suštini našeg poslovanja u 2012. godini. u izvještajnoj godini bilo je usmjereno na tri cilja: omogućavanje poduzetnicima pokretanje novog investicijskog ciklusa, a samim time i povećanjem proizvodnje, povećanjem izvoza i povećanjem zaposlenosti. Nadalje, jačanje poduzetničkih kapaciteta, održavanjem i poboljšavanjem likvidnosti, dakle HBOR kao državna razvojna banka ne bi trebala se uopće baviti financiranjem obrtnih sredstava ni rješavanje likvidnosti, ali s obzirom na poteškoće koje i u 2012. hrvatsko gospodarstvo, odnosno gospodarstvenici su imali. Tad smo zajedno sa poslovnim poslovnim bankama a u okviru programa Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke išli sa programom razvoja gospodarstva koji je praktički rješenje ili poboljšanje likvidnosti hrvatskog poduzetništva. I treće omogućavanje financiranja projekata kandidata za sredstva fondova EU kako bi potaknuli što veći broj gospodarstvenika i što bolje iskorištavanje ovih sredstava. Da bi mogli ostvariti ta tri osnovna cilja poduzeli smo i određene mjere prije svega sniženje kamatne stope za jedan postotni bod za sve nove investicije u poljoprivredi i turizmu, industriji, zaštiti okoliša i užem i u širem smislu. Zatim smo produžili gotovo sve rokove otplate i počeka u svim našim kreditnim programima, omogućili smo čisto kunsko kreditiranje. Dakle, ostavili smo gospodarstvenicima mogućnost da izaberu način otplate kredita ili u kunskom kreditu vezanom za deviznu klauzulu prema euru ili čisti kunski kredit. I uveden je novi način financiranja podjelom rizika, dakle posebnim načinom podjele rizika sa poslovnim bankama za mala i srednja poduzeća, zajedno sa HAMAG-om, državnom osiguravajućom agencijom. I model podjele rizika za velike projekte odnosno velika poduzeća također sa poslovnim bankama. Poduzeli smo također niz mjera za poboljšanje ili pomoć poljoprivrednim proizvođačima. I ja moram kazati evo da možemo biti zadovoljni bar mi u HBOR-u, ali kad govorim o HBOR-u onda mislim i na upravu i na nadzorni odbor koji je usvojio ovo izvješće sa našom kreditnom i poslovnom aktivnošću u 2012. godini. Dakle, odobrili smo preko 10 milijardi i 200 milijuna kuna kredita što je za 56% više nego 2011. godine. I to je odobreno i veći, znatno veći broj kredita nego prethodne godine 1622. kredita. Vrlo je bitno da smo izmijenili nakon pet godina strukturu odobrenih kredita. Dakle, u ove četiri prethodne godine krize pretežito su bili odobreni krediti za obrtnu obrtnu sferu, za rješavanje likvidnosti. Dakle, od početka krize ovo je prva godina kada smo odobrili više kredita za investicije 53% je bilo za investicije, a 47 za ulaganja u obrtna sredstva. Podsjetimo se na 2010. godinu kada je samo 21% bilo odobreno kredita za investicije. zatim je gotovo dvostruko uvećan broj odobrenja za investicije. Dakle, u 2012. smo povećali za 93% ukupan iznos kredita za investicije. Što se tiče potpore izvoznicima kroz različite programe smo odobrili izvoznicima preko 6 milijardi i 100 milijuna kuna kredita u 650 pojedinačnih odobrenja. Kada tome pridodamo osiguranje izvoza od političkih komercijalnih rizika u iznosu od 2 2 milijarde i 560 milijuna onda smo izvoz u dvanaestoj godini potakli sa preko 8 milijardi i 700 milijuna kuna. U 12. mjesecu 2012. EIB je odobrio zajam od 500 milijuna eura, dakle Europska investicijska banka za mala i srednja i velika poduzeća i 25. siječnja ove godine zaključili smo prvi dio kredita od 250 milijuna tog zajma. Sad ćemo krajem šestog mjeseca ili početkom sedmog potpisati jer smo već potrošili tu prvu tranšu, potpisat ćemo znači i drugi dio zajma od 250 milijuna kuna. je dakle točno kako je bilo predviđeno saborskom odlukom ili usvojenim proračunom u 2012. uplaćeno svih 600 milijuna kredita temeljnog kapitala i do sada je uplaćeno 5 milijardi i 500 milijuna kuna temeljnog kapitala HBOR-a. Ja ću sada samo kratko kazati ono što mi planiramo u 2013. Dakle, zadržavanje ovako povećane razine kreditiranja koja je realizirana u rekordnoj 2012. godini. Zatim mjeru koju smo mislili da će biti samo godinu dana sniženje jedan posto kamata za investicije u turizmu, industriji, poljoprivredi i zaštiti okoliša produžili smo i u trinaestoj godini. Zatim želimo potaknuti uključivanje poslovnih banaka kroz modele podjele rizika u financiranju novih investicija. Naime, svi ovi napori koje je HBOR učinio u 2012. 2012. nisu mogle uslijediti povećanim, znatno povećanim investicijskim ciklusom jer nas nisu pratile poslovne banke. Dakle, ako gledamo ukupno financiranje investicija od financijskih ustanova u 12 godini preko 30% je pokrio HBOR, kad znamo kakva je bilanca HBOR-a u odnosu na ukupni bankarski sustav onda je udio svih poslovnih banaka zaista zanemariv. Zatim i u trinaestoj godini ćemo poticati posebne ciljne skupine od početnika, žena poduzetnica, mladih poduzetnika i posebno inovatora, pronalazača. I pratiti hrvatske izvoznike kroz sve faze izvoznog posla. Isto tako se već uključujemo u proces izrade operativnih programa koji su preduvjet za korištenje sredstava strukturnih fondova EU i daljnju suradnju sa posebnim financijskim ustanovama kako bi osigurali povoljna, jeftina sredstva, a kako bi onda mogli osigurati što povoljnije kamate i uvjete kreditiranja prema gospodarstvenicima. Evo na kraju samo jedan podatak, do 30. travnja 2013. godine odobrili smo kredita za 15% više nego u istom razdoblju 2012. u ukupnosti premašiti rekordnu 2012. godinu. Evo, hvala vam lijepa na pažnji i na raspolaganju smo i ja i kolegica Irena Adžić Jagodić za vaša pitanja. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo po klubovima. U ime kluba HDZ-a govorit će cijenjeni Ivan Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče uprave, kolegice i kolege. Da na početku kažem klub HDZ-a će podržati ovo izvješće, no izvješće čak i pomalo zvuči kad ga je i izustio predsjednik uprave a i kad ga čitate pomalo preidilično. zašto ovo preidilično? Pa zato iz jednostavnoga razloga što iz ovog izvješća se vidi da je HBOR učinila maksimum koji je mogla učiniti u trenucima kada je u Hrvatskoj praktički kreditiranje zamrlo, kad poslovne banke skoro ništa ne kreditiraju, kreditiraju samo one projekte koji su iz aviona se vidi sigurni, neće imati problema, neće biti rizika iz razloga što danak 5-godišnje gospodarsko-financijske krize je naprosto zapravo 5-godišnja financijska i gospodarska kriza je uzela svoj danak. Mnogi kreditni plasmani koji su prije još dvije, tri godine se činili prvoklasni nažalost su danas rizični i za poslovne banke vjerojatno vrlo teško naplativi. I logična stvar je da je HBOR uz i Ministarstva financija i nadzornog odbora pokrenulo nekakve procese da se obrtnicima, prije svega malim i srednjim poduzetnicima, jer HBOR vrlo teško izuzev nekoliko projekata u turizmu može pratiti nekakve značajnije investicijske projekte i to je rekao i gospodin Kovačev u svom uvodnom dijelu, dakle pokušali su na određen način spasiti one koji su uzeli kredite u prethodnim godinama, smanjujući kamatnu stopu, reprogramirajući, produžavajući rok otplate kredita da tako kažem pokušavajući dati zraka onima koji su započeli određene projekte i ova kriza ih je naprosto pogodila kao što ih je pogodila. No, ono što možda fali u ovom izvješću i mislim da bi bilo dobro da su ti podaci podastrti iz jednostavnog razloga što onda ta slika ne bi bila tako idilična i vidjeli bi da naprosto situacija u gospodarstvu je takva teška kao što je i da je to možda tema koja naprosto ne zaslužuje nikakve politikantske rasprave ni priče, niti sa lijeve niti sa desne strane jer mislim da u tim politikantskim raspravama nitko ne može dobiti, svi možemo samo izgubiti. I zbog toga je kažem trebalo možda progovoriti temeljem iskustva iz protekle 4 godine i programa ABC i programa A+ koji sve jesu prvo koji su problemi hrvatskog gospodarstva u njegovoj lošoj strukturi, koji su problemi hrvatskog gospodarstva što se tiče njegove vrlo, vrlo niske kapitaliziranosti i praktički nemogućnosti da se zaduži i da podigne kredit kod poslovnih banaka jer naprosto zbog te niske kapitaliziranosti društava oni ne mogu uopće očekivati da će dobiti

je sva svoja sredstva praktički plasirao preko poslovnih banaka i rizik tih kredita su snosile poslovne banke i logična stvar je da je uprava HBOR-a predložila dakle da HBOR snosi veću odgovornost, da ulazi u veći rizik iz jednostavnog razloga da zajedno sa poslovnim bankama potakne tu kreditnu aktivnost, da se pokrene taj investicijski ciklus. Dakle, svjesni činjenice i iskustva onoga što su vidjeli kroz pokušaje proteklih vlada da naprosto niti postoji interes, a niti postoji mogućnost za kreditno zaduživanje. Zato kažem možda bi u ovom izvješću bilo dobro da se kad se govori o sniženim kamatnim stopama da se naprosto tome dodalo još nekoliko rečenica i da se reklo koji je to iznos. Iz jednostavnog razloga jer to nije iznos od nekoliko tisuća kuna, to je iznos od nekoliko milijuna kuna, a kasnije ću reći zašto to sve govorim. Isto tako kad se govori o tome da se produžuje rok otplate i to ima svoju određenu cijenu, smanjuje na određeni način kredit i potencijal HBOR-a jer ako ste vi očekivali određeni priljev sredstava recimo za kredit od 5 godina sad ste mu produžili ga na 7, 8 godina uz dvije dvije godine grace perioda, logična stvar da će povrat tih sredstava biti duži i da onaj kreditni potencijal koji HBOR je stog osnova trebao imati će se smanjiti. pokazatelji za one koji nisu toliko u temi, naprosto vide neke fakte i činjenice koji su tu i koje naprosto da HBOR nije napravio onda vjerojatno dobit ne bi bila sto i još nešto nego bi možda bila 150, 160 ili 200 milijuna, govorim napamet, ali to se naprosto iz ovoga izvješća treba vidjeti. Jer kažem u te mjere se išlo zbog teške gospodarske situacije, a u izvješću je kažem preidilično napisano i uopće ne upućuje da je tako teška gospodarska situacija u RH. Međutim, da se napravio samo ovaj segment što se tiče smanjenja kamatne stope za 1% i što se tiče produženja roka otplate jasno bi se pokazalo da je situacija u gospodarstvu teška i da je tu mjeru HBOR poduzeo upravo u možda tri u ovom trenutku najranjivija sektora da tako kažem hrvatskog gospodarstva a to su poljoprivreda, zaštita okoliša i turizam koji uz malu financijsku injekciju mogu nešto napraviti i mogu nešto postići. Dakle, to je ono što smatram da bi inače trebalo biti u izvješćima jer to je naprosto nešto što umanjuje financijski rezultat HBOR-a i sigurno bi financijski rezultat bio daleko povoljniji da se to dogodilo. Druga stvar kada govorimo o sindiciranom kreditu tu jasno želim nešto reći iz razloga što je to proces koji je počet u prvoj godini krize, krize, dakle kada se značajnije počelo tresti gospodarstvo u RH i financijski sektor dakle sa HNB-om i poslovnim bankama sindicirani krediti da se pomogne poduzećima koji su u problemu. Međutim, kada pogledate korištenje tih kredita u protekle tri godine onda ćete dobiti pravu sliku hrvatskog gospodarstva, ono što sam rekao praktički iz tih kredita po modelu C vi niste imali skoro niti jednog zahtjeva za kredit … za investicije. Najveći zahtjevi su bili za obrtnim sredstvima. I to je ono kada netko kaže danas da se smanjila nelikvidnost u Hrvatskoj za 7 milijardi kuna. Tih 7 milijardi kuna nitko nije dobio. Dakle njih nitko nije dobio, ona su administrativno prebrisane. A zašto? Zato što se administrativno igramo sa u ovom trenutku najvećom rakranom hrvatskog gospodarstva jer ako proteklih 5 godina hrvatsko gospodarstvo od onoga malog obrtnika do najvećeg recimo poduzetnika u turizmu koji su dobili najveće kredite, traže, vape za obrtnim sredstvima onda je očigledno problem sa likvidnošću u RH. i da se ta nelikvidnost smanjila za 7 milijardi kuna onda bi tih 7 milijardi kuna netko dobio u Hrvatskoj počevši od nekog građanina kome nešto nije plaćeno do nekog malog obrtnika ili do možda najvećih tvrtki. Ali tih 7 milijardi ne postoje u novčanom toku RH one su administrativno prebrisane za nekih period, ovisno koliko će trajati ta predstečajna nagodba i da li će uopće ta sredstva početi početi ići. Dakle, da je u ovom izvješću to navedeno onda bi ova slika bila potpuno jasnija iz razloga što kada pogledate temeljni kapital HBOR-a onda ćete vidjeti da u proteklih godina iz državnog proračuna izdvojeno preko 5 milijardi kuna ali isto tako skoro milijardu 900 milijuna kuna je taj temeljni kapital povećan s osnova dobiti HBOR-a. Dakle Vlada u proteklim godinama koliko HBOR postoji niti jedne godine nije povukla tu dobit nego je tu dobit ostavila HBOR-u i onda uz onih 300, 400 kako se koje godine uplaćivao i povećavao temeljni kapital recimo prošle godine je to bilo 600 milijuna kuna, mi smo došli do temeljnog kapitala praktički od preko 7 milijardi kuna. Dakle to su na određeni način novci poreznih obveznika i zato kažem neke stvari bi u izvješće trebalo staviti možda na malo drugačiji način iz jednostavnog razloga da svi kolege saborski zastupnici vide tu sliku jasnije iz jednostavnog razloga što vjerojatno svatko od nas tu je zainteresiran za određeno područje. Netko je za turizam, netko za zaštitu okoliša, netko za poljoprivredu, neko za obrtništvo, netko za malo i srednje poduzetništvo i kada bi imao jednu takvu sliku onda bi jasnije znao u kom smjeru i kako HBOR ide. Dakle ono što je vidljivo iz vidljivo iz podjela rizika jasno je da kod većih investicija je HBOR s obzirom na stagnaciju kreditiranja kod poslovnih banaka HBOR j krenuo u taj prvi korak da preuzme rizik od 50% kredita naravno uz jamstvo HAMAG-a, a da drugih 50% kredita da poslovna banka. To je za poduzetnike koji imaju investiciju iznad 9 milijuna kuna i mali i srednji poduzetnici uz jamstvo HAMAG-a gdje HBOR praktički ima negdje oko 40% preuzima preuzima rizik. I kao što je rekao gospodin Kovačev u prošloj godini su povećane investicije, međutim kada uzmete da najveći dio tih kredita negdje oko 80%, 87% ili 1352 kredita ili 4,6 milijardi kredita otpada na male i srednje poduzetnike, a onaj ostatak možemo reći ide na nekoliko velikih projekata prije svega u turizmu onda je jasno da mi možemo pričati koliko god hoćemo, možemo se truditi koliko god hoćemo međutim HBOR naprosto nema snage niti moći da kreditira nešto za što ne postoji interes u RH i to i to je ključni problem. jer ja mislim da iz ova tri segmenta zaštite okoliša, poljoprivrede i turizma nema praktički niti jednog zahtjeva koji nije odobren i koji je na bilo koji način imao svoju ekonomsku opravdanost da nije dobio podršku i da ga HBOR ne kreditira i ne financira. Ali javio se ovaj drugi problem i gospodin Kovačev je to dobro u svom završnom dijelu rekao da praktički 30% ukupnih investicija u Hrvatskoj je financirao HBOR. Kada uzmete koliki je kreditni potencijal HBOR-a, a koliki je kreditni potencijal poslovnih banaka onda kada bi oduzeli ovu nulu jednu pa kada bi rekli da je HBOR financirao 3% investicija u RH onda bi mogli reći da je to prava stvar. Međutim ovi 30% naprosto treba iščitavati na jedan drugi način. Treba iščitavati kao hrvatski problem. i da nije HBOR-u dakle uz naravno potporu ja ću to otvoreno reći i Vlade i nadzornog odbora a to znači i Sabora jel predstavnici Sabora sjede u nadzornom odboru vjerojatno bi situacija bila lošija prije svega što se tiče poljoprivrede i turističkog sektora i to jasno treba reći. Ali ponavljam ovih 30% je najveći problem i najveće zlo u ovom trenutku koje se događa u Hrvatsko, a to je da poslovne banke naprosto ne sudjeluju u procesu kreditiranja bilo kojeg segmenta hrvatskog gospodarstva iz jednostavnog razloga što ono što sam rekao na početku zbog plasmana koji su bili prvoklasni sada su postali loše, nažalost njihove bilance su se jako pokvarile unatrag godinu, godinu i pol dana i niti mogu niti žele preuzeti rizik. Ali ono što želim reći da projekat koji je počet prije 7 godina, a to je da se HBOR oslanja na sredstva institucionalnih banaka se pokazao kao vrlo uspješan. I na kraju krajeva ako ste primijetili ono što je rekao gospodin Kovačev Europska investicijska banka je odobrila kreditni program za malo i srednje poduzetništvo u iznosu od 500 milijuna eura. Takav kredit i pod takvim uvjetima u ovom trenutku kakva je situacija na svjetskom financijskom tržištu HBOR naprosto bi mogao samo sanjati, a ne da ga dobije. I to je bio preduvjet da se na kraju krajeva ide i sa smanjenjem ove kamatne kamatne stope. Dakle to oslanjanje na europske investicijske banke na kraju krajeva prošle godine su većina kredita HBOR-a i ako zanemarimo ovaj sindicirani kredit sa poslovnim bankama u Republici Hrvatskoj je išao iz svjetskih i europskih institucionalnih banaka i to samo možda i određen zaključak ovog Visokog doma da Ministarstvo financija i dalje još s obzirom da smo mi, bez obzira na mali segment svog vlasništva u tim institucionalnim bankama još i više potakne da HBOR može sudjelovat u određenim projektima. Tim više što ćemo od 1.7. postati članica Europske unije, dakle na određen način bi trebali imati povoljniji kreditni tretman jer dosta smo sve ove godine plaćali 2, 2,5 pa nekad i 3 postotna poena više samo zbog toga što smo bili u fazi pregovora za ulazak u Europsku uniju, a ne zbog toga što je naše gospodarstvo loše i ovako. I na kraju krajeva, kad pogledate samo u okruženju, naši najbliži susjedi su imali daleko povoljniji kreditni tretman od nas samo zbog toga što su članovi Europske unije, a danas situacija u gospodarstvu kod njih je daleko lošija nego u Hrvatskoj. I samo da završim još sa rečenicom, fondovi gospodarske suradnje, nažalost i oni isto pokazuju kolika je nespremnost u ovom trenutku poduzetnika da riskiraju, nespremna da uđu u vlasničko restrukturiranje i vjerojatno da je bilo više suradnje u fondovima za gospodarsku suradnju vjerojatno bi bilo i manje predstečajnih nagodbi. I ono što svakako treba pohvaliti s obzirom da će i jedinice lokalne samouprave i poduzetnici imati problema sa osiguravanjem vlastite komponente u sredstvima koja će povlačiti iz pristupnih fondova Europske unije, zapravo iz fondova Europske unije ovaj program HBOR-a je nešto što u budućnosti treba itekako proširiti i na takav način pomoći svima. Hvala lijepa. Hvala i vama. Imamo prijavljene dvije replike. Prvo poštovani kolega Dražen Đurović. samo na papiru smanjen novac, a da se taj novac zapravo nigdje nije prelio i u realnom sektoru osjetio. Možda bi trebalo razmišljat o tome da li je taj novac ikad i nastao, dakle ne samo što je to administrativno sada smanjeno, da li je to realno zaista ikada taj novac i postoji li ili je to samo bio jedan krug obveza koje su se stvorile, a da zapravo uopće nisu ni imale podlogu ni u tih 7 milijardi kao što je još neke milijarde nelikvidnosti koje zapravo postoje. Mislim da taj novac zapravo nikada nije ni nastao pa onda i kad se te obveze brišu i kad se taj krug nelikvidnosti zatvara ja mislim da se taj novac ne može ni stvorit jer iz ničega ne može nešto nastat. Na repliku odgovara Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa ja se baš s vama ne bih složio da taj novac nikad nije postojao. On je postojao, samo naprosto u određenim procesima on je pretočen u nešto drugo. Jer ako vi u svom poslovanju podignete kredit pa kupite nešto za tako da kažem privatnu potrošnju, da li je to auto, brod ili nešto slično, umjesto da te novce koristite za svoju poslovnu aktivnost i da ta nekakva nova proširena proizvodnja stvara veći dohodak s kojim ćete vraćat kredit, došli ste u poziciju da dugujete državi, da dugujete nekakvim dobavljačima i da ste došli do tog duga do kojega ste došli. Ako je sad administrativnom mjerom to trenutno obustavljeno i ne vodi se više kao dug, tih 7 milijardi fali negdje, netko očekuje da će ih dobit. Jer ako onaj porezni dio koji država treba naplatit ne sjedne u državni proračun znači toliko će manje biti u državnom proračunu, ako neka tvrtka ne dobije znači ona neće moći svoje obveze izmirit prema nekom drugom. To je zakon spojenih posuda i u financijama naprosto ne možete to zatvoriti na administrativan način. Imate lijevu i desnu stranu, duguje i potražuje i uvijek kod toga nekoga je ili dugovna ili potražna strana u nekakvom minusu jer naprosto ti novci su postojali, oni nisu fiktivni jer ovaj porezni dug ili je temeljem onoga što su porezni obveznici prijavili ili temeljem onoga što su inspekcijske službe utvrdile. Isto tako, vi imate svake godine u principu negdje, ne u principu nego 1.10. gospodarski subjekti međusobno nekad se to zvalo izvod otvorenih stavaka, ne znam kako se to danas zove, ali prema međunarodnim računovodstvenim standardima međusobno usklađuju bilančno stanje. Prema tome, ako vama netko ne potvrdi ono što ste mu poslali onda znači da on to osporava, ali ako to potvrdi onda znači da pristaje. Prema tome, to postoji. Nemojmo se zavaravati da ćemo administrativnim brisanjem nešto napraviti. Mi nismo povećali likvidnost, likvidnost, nismo uštrcali dodatna sredstva da bi krenulo plaćanje nego naprosto su administrativno samo stavili i netko je ostao bez tih novaca. Prvo je ostala država. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Druga replika, poštovani Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Šuker, govorili ste da poslovne banke ne žele preuzeti rizik i da ne kreditiraju ni poljoprivredu ni turizam niti druge sektore i da je tu ulogu preuzeo HBOR. Najveći rizik će banke preuzet ne budu li povećale kreditnu aktivnost jer je nemoguće održati stabilni financijski sektor uz nestabilan realni realni sektor. Dugoročno je to neodrživo i najveći rizik preuzimaju ako ne budu kreditirale gospodarstvo jer bez kreditiranja gospodarstva nema gospodarstva. obzirom na ulogu novu koju HBOR ima predložio bih da promijenite ime, više da se ne zovete Hrvatska banka za obnovu i razvitak nego da se zovete Hrvatska razvojna banka jer vi doista jedini i razvijate Hrvatsku. Što se tiče poslovnih banaka, od 410 milijardi kuna imovine imaju samo 260 milijardi kuna kreditne aktivnosti i kad se usporedi vaša kreditna aktivnost sa njihovom kreditnom aktivnosti u odnosu na imovinu, vi ste 100 i nešto puta kreditno aktivniji od njih. Dakle još samo za FGS-ove, spominjao je kolega Šuker i fondove za gospodarsku suradnju. Pa kako to da samo HBOR ima za gospodarsku suradnju, kako komercijalne poslovne banke ne sudjeluju sa FGS-ovima. Zato što je to uvijek u pravilu u Hrvatskoj javno-privatno partnerstvo ma kako u bilo kojem obliku se nalazilo država u tom partnerstvu izvuče deblji kraj, pa tako i u FGS-ovima. I preporučio bih vam da se maknete od FGS-ova jer to su hibridni fondovi fondovi koji u sebi nemaju logiku poslovanja jer su osmišljeni da bi pomagali posrnulim poslovnim subjektima, a sami u izvješću pišete da se čak ulagalo u tek osnovana poduzeća. FGS-ovi su osmišljeni za naknadu pojedinih fondova, dobivaju ogromnu naknadu za nešto što ne rade uopće. zato njihova sudbina barem kada je u pitanju suradnja s vama bi trebala prestati jer nema smisla ulagati u privatne banke, a istodobno prodavati državnu banku. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Pa kolega Mariću u pravu ste što se tiče FGS-ova jer vrlo čudno je da nitko u Hrvatskoj osim zakonske obveze HBOR-a da uloži 50% ne pokazuje interes da ulazi u te FGS-ove. Međutim, ono što je ključni problem FGS-ova to kolega Kovačević zna od početka naprosto nitko se u Hrvatskoj ne želi prihvatiti vlasničkog restrukturiranja. Jer vi kad dobijete novce od FGS-a onda on ulazi nutra i u vlasništvo i u upravljanje itd. to je na žalost takav projekat kakav je i ja bih isto bio presretan da HBOR nikada nije ušao u njega i da danas nije u njemu. A što se tiče poslovnih banaka ja sam namjerno nekoliko puta istaknuo da najveći problem i najveća tragedija je što HBOR financira 30% investicija u Republici Hrvatskoj i to naprosto pokazuje kakva je krvna slika u ovom trenutku što se tiče kreditiranja. Jer ako banke imaju da tako kažem prekonoćnu likvidnost od 10 milijardi kuna, znači oni imaju toliko likvidnih sredstava da mogu kreditirat određene projekte. Međutim, očigledno na lošu strukturu portfelja ne žele ulazit u određene rizike, a isto tako s obzirom na uvjete pod kojima se oni zadužuju vani oni naprosto i sa ovo malo projekata mogu preživjeti dvije, tri godine da ne ulaze u određene rizike i to je stvarni problem koji je u Republici Hrvatskoj. Zato bi bilo dobro jedanputa da ministar financija ili netko ovdje u Visokom domu izloži strukturu kamatne stope koju plaća Republika Hrvatska i onda ćete vidjeti ono što sam vam rekao da već godinama plaćamo dva ili tri postotna poena veću kamatu samo zbog toga što nismo članica EU. Sad jesmo. ako jesmo, smanjite nam sad za tih dva, tri postotna poena ono što ste nam uzimali godinama. Jer Slovenci su za ta dva, tri postotna poena plaćali manju kamatnu stopu samo zato što su članica EU i kao njihov rizik je manji. Pa gospodo, očekujemo te famozne kreditne rejting agencije koje se ponašaju ko slonovi u staklani, da sad vrednuju ono Hrvatska je ušla u EU sa 1.7., izvolite nam smanjiti rizik, izvolite hrvatskim građanima, hrvatskom gospodarstvu i Hrvatskoj državi smanjiti kamatnu stopu, onda bi to bila prava utakmica. Hvala. Sad će u ime kluba SDP-a govoriti poštovana Dragica Zgrebec, potpredsjednica Doma. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče, predsjedniče uprave i članica uprave HBOR-a. Klub SDP-a je uvijek do sada kad smo raspravljali o godišnjem izvješću HBOR-a prihvaćao ta izvješća, pa će to učiniti naravno i ovaj puta. Uvijek smo ih ocjenjivali kao da su obuhvatna, da su objektivna i da su pregledna i razumljiva. I zato mislim da ovakva kvalifikacija što je kolega Šuker rekao da je ono idilično ja to ne bih tako okvalificirala, nego bih rekla da je HBOR realno prikazao poslove koje je vodio u jednoj poslovnoj godini kroz poslove koje su oni radili zapravo se vidi kakvo je stanje u gospodarstvu i kakva je politika poslovnih banaka u odnosu na gospodarske subjekte u Hrvatskoj. Reći ću da je u 2012. godini u jednom dijelu se i mijenjala poslovna politika u HBOR-u upravo u onom smislu što je klub SDP-a u vrijeme kad smo bili u opoziciji predlagao u odnosu na politiku koja se tada vodila u HBOR-u, a koju nije vodila uprava nego Nadzorni odbor koji zapravo i definira politiku HBOR-a, koji je utvrđen Zakonom o osnivanju Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji bi iz proračuna trebao biti uplaćen u razini od 7 milijardi kuna. Čuli smo da je to nešto manje sada još od 6 milijardi. I uvijek smo rekli da bi trebalo hrabrije ići u plasmane, odnosno da bi HBOR trebao preuzimati i dio rizika s obzirom na stanje koje imamo u gospodarstvu jer se poslovne banke što se tiče cijene kapitala, ročnosti, pa i određenih osiguranja da su daleko nepovoljnije čak i za one projekte koji bi u kratkom vremenu mogli davati efekte unutar gospodarskog subjekta. I kolega Šuker je rekao već nekoliko godina HBOR u najvećem dijelu ili u gotovo sto postotnim iznosima koristi sredstva javnih banaka europske svjetske, Europske investicijske svjetske banke, KFV-a i sličnih što u značajnoj mjeri pojeftinjuje kapital kojim se koristi HBOR pa ga on može i onda uz uz povoljnije uvjete plasirati dalje gospodarskim subjektima u Hrvatskoj, pa eto već sada treću godinu mi idemo sa smanjenim stopama i sa nešto povećanom ročnošću. HBOR se pokazao u ovom vremenu krize ja ću to ponoviti kao što smo ponavljali u svim ovim godinama od 2008. godine na ovamo kao jedina financijska institucija u Hrvatskoj koja je bila na usluzi hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim poduzetnicima i to ne samo u investicijskom smislu što je njezina bi trebala biti prvenstvena uloga, nego se u zadnjim godinama pojavio i u smislu kreditiranja obrtnih sredstava, odnosno restrukturiranja hrvatskog gospodarstva kad to već nisu činile banke. Kolega Šuker je ovdje rekao nije se povlačila dobit iz HBOR-a. Mislim da bi bilo nelogično da se iz HBOR-a povlači dobit i nije potrebno da HBOR ostvaruje visoku dobit. HBOR bi upravo zbog toga što bi on trebao imati najpovoljnija sredstva za investicije trebao ostvarivati minimalnu dobit i po što povoljnijim uvjetima plasirati kapital. Dakle, cijena kapitala bi trebala biti najjeftinija upravo u HBOR-u. I tu za nas u SDP-u I tu za nas u SDP-u nikad nije bilo dileme hoćemo li dokapitalizirati HBOR, dakle i iznad onih 7 milijardi kuna koliko je utvrđeno zakonom ili ćemo razvijati neku poslovnu državnu banku. Pokazalo se upravo u ovim godinama krize da jedina hrvatska državna banka uopće nije sudjelovala u aktivnostima HBOR-a. Rezultat takve Rezultat takve politike su zapravo uz sniženje kamatnih stopa

povećan je i poček odnosno grace period, omogućeno je da poduzetnik bira hoće li krenuti u kunama ili sa valutnom klauzulom taj novi način financiranja, podjele rizika koji se u nešto većoj mjeri nego ranije počeo koristiti. Rezultat toga su povećani plasmani. Po prvi puta HBOR je plasirao više od 10 milijardi kuna, došlo je i do promjene strukture. Ovo je prva godina od početka krize kada je HBOR više plasirao u investicije nego u obrtna sredstva. I taj omjer je za investicije prešao 50%, dakle 53%. Koji se problemi zapravo tu javljaju? Problemi su kreditna sposobnost ili nesposobnost komitenata što u značajnijoj mjeri zapravo ili u većoj mjeri to odbijaju poslovne banke, nemamo dovoljno kvalitetnih projekata s kojima bi se išlo u investicije, ali i nezainteresiranost poslovnih banaka posebno u ovom dijelu koji se odnosi na program razvoja gospodarstva. Mi smo imali dosta aukcija sa značajnim sredstvima se raspolagalo upravo za ta obrtna sredstva međutim upravo zbog toga što poslovne banke nisu bile partner svojim komitentima u onih 50% sredstava mnogi nisu mogli koristiti ta sredstva. Svake godine HBOR ide i sa novim projektima, u ovoj godini to je pet novih projekata. To je kreditiranje projekata kandidata IPA-e, zatim kreditiranja proizvodnje, najznačajnije je to što je HBOR u zadnjih dvije ili tri godine ušao i u kreditiranje poljoprivredne proizvodnje, zatim projekata programa razvoja gospodarstva i kreditiranja nove proizvodnje. Ja bih se ovdje osvrnula na dva projekta za koje mislim da su značajna, a to je program razvoja gospodarstva s kojima nismo do kraja zadovoljni niti u HBOR-u pa niti mi ovdje u Saboru jer se moglo daleko više sredstava realizirati u obrtna sredstva onima koji su u problemu kad bi poslovne banke više pratile svoje komitente. Plasirano je u u 2012. godini onaj dio koji se odnosi na HBOR milijardu i 150 milijuna kuna ili ukupno 2,3 milijarde kuna kada se uzme u obzir i dio koji su plasirale poslovne banke. I kad gledamo što su gospodarstvenici, koje su obveze namirivali onda je značajno da su u najvećoj mjeri namirivali svoje obveze prema dobavljačima što smatramo da je dobro, da je tu najgore zapravo prolazila država ali to u ovoj situaciji nelikvidnosti, ogromne nelikvidnosti zaista je dobro. Tako na primjer po modelu A 72% se odnosilo na plaćanje obveza dobavljačima, a po modelu A+ I samo nekoliko riječi još o ovom programu koji se odnosi na korištenje sredstava fondova EU. Gotovo da i ne bismo se mogli natjecati, odnosno realizirati programe koji su se natjecali kroz IPARD, IPA-u i to sve mjere koje su bile na raspolaganju od 101, 103, 302 i 301 kad takve projekte ne bi u onom dijelu koji je trebalo osigurati sredstva do realizacije programa da to uz povoljna sredstva nije pratio HBOR. Tu su se kamate kretale od 1 do 4%, financiranje je bilo čak i veće nego što je to iznosio dio koji će se vratiti kao bespovratna sredstva. Tako da će se neki projekti financirati i u iznosu od 100%. I rok otplate je povoljan jer se odnosi na gotovo 15, odnosno maksimalno 15 godina i da je poček do maksimalno 5 godina. Tako da je, što je ovdje već bilo rečeno, gotovo 70% investicija koje su se ili programa, projekata koji su se takmičile za IPARD i SAPARD financirano putem HBOR-a. Na kraju bih rekla da ocjenjujemo da je HBOR u vrijeme krize značajno pridonosio financiranju gospodarskog sektora, dakle ne samo u investicijskom nego i u smislu obrtnih sredstava. Dakle, nije to bio samo razvoj već i konsolidacija gospodarskih subjekata, preuzimalo je veće direktne plasmane, ali to zapravo znači i veću odgovornost

veće odnosno nešto više ćemo možda sredstava morati rezervirati pa možda čak i otpisivati u odnosu na godine kada su sve rizike preuzimale poslovne banke.

možemo povećati sredstva za investicije odnosno da će se taj iznos vratiti na ono što bi trebalo biti dakle da se u najvećoj mjeri financira razvoj, a u tek u kojoj je to moguće i ovaj dio koji se odnosi na konsolidaciju hrvatskog gospodarstva. Dakle klub SDP-a će prihvatiti izvješće za 2012.godinu. Hvala lijepa. Slijede replike. Prvo poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolegice Zgrebe mislim da povlačiti paralelu između HBOR-a i Hrvatske poštanske banke je naprosto nemoguće iz razloga što je HBOR jedna institucionalna izvozno investiciona banka koja nažalost zbog krize radi sada neke druge poslove, međutim njen smjer 2007.je bio na sasvim drugom tragu. što se tiče Hrvatske poštanske banke, to je komercijalna banka poslovna koja po tržišnim kriterijima posluje kao i sve druge banke bez miješanja politike jer ako se politika umiješa onda je ta banka za čas na nogama. Prema tome, brkanje ove dvije banke naprosto nije dobro ali da Hrvatska poštanska banka može prije svega hrvatskim građanima donesti određenu kvalitetu zbog infrastrukture koju posjeduje na kraju krajeva ako jedna Njemačka može imati svoju poštansku banku ne vidim razloga zašto to ne bi Hrvatska mogla imati. No vrlo je interesantno da se ima novaca za sanacije nekakvih malih privatnih banaka, a za dokapitalizaciju Poštanske banke nema novaca. No i kada govorimo o temeljnom kapitalu Poštanske banke sa tih 300, 400 milijuna više uplaćeno temeljnog kapitala nije naglo narastao kreditni potencijal Poštanske banke. Međutim postavlja se jedno drugo pitanje, ako se država zaduži od 6,5% da bi s tim uplatila temeljni kapital HBOR-a, a istovremeno HBOR se može zadužiti uz 3% za određene projekte po točno ciljanim gospodarskim granama onda je logičnije u ovom trenutku da se HBOR kod EIB-a, EBRD-a ili Centralne banke Vijeća Europe zaduži pa financira te projekte nego da se država zaduži od 6,5%. Ali gledajte nije toliko povećanje temeljnog kapitala presudno za ovo što HBOR danas radi nego situacija i u Europi i u svijetu je otvorila neke nove prostore neke nove modele i načine kreditiranja koje je HBOR sjajno prihvatio, na svu sreću prije svega malih i srednjih poduzetnika i nekih turističkih djelatnika ustvari njih na desetine i stotine ako mogu reći.

i kada se ocjenjivalo koliki je potrebni temeljni kapital HBOR-u i donosio zakon ako se to utvrdilo 7 milijardi kuna onda država to mora uplatiti. Nije dobro da 21 godinu država nije uspjela uplatiti 7 milijardi kuna u temeljni kapital HBOR-a, nije dobro. HBOR-a, nije dobro. Ja sam govorila o državnoj banci u 100%-nom vlasništvu države. Država u ovom trenutku nema novaca, vi sami kažete mora se zadužiti da bi dokapitalizirala banku. Zar onda nije pametnije da tražite strateškog partnera za jednu takvu banku jer ona je premala da može pratiti neke veće državne ili neke druge projekte. I ona ako to radi radi po uvjetima kao i sve druge poslovne banke u Hrvatskoj. Zato kažem mi se kao država, kao Vlada i kao Sabor mi smo se trebali više orijentirati da pomažemo upravo razvojnoj banci. Takve banke imaju i druge države i koriste ih u vremenima krize i pokazale su da su one zapravo najbolji suport gospodarstvu kada gospodarstvo dođe u krizu.

Spominjali ste poslovnu banku, komercijalnu poslovnu banku jedinu državnu to je HPB. Ne bih se sa kolegom Šukerom složio, rekao je politika se ne smije miješati u poslovanje banke. Mislim zašto je Vlada HDZ-a dozvolila da se politika miješa u poslovanje HPB. Dobro znamo da se miješala. Sad da li se kao Vlada ili su njezini pojedinci u Vladi itekako se miješala. Ako je prije rečeno da je HBOR u financiranju hrvatskog gospodarstva 100 puta aktivniji od hrvatskih komercijalnih banaka onda isto govorimo o tome da bi hrvatske komercijalne banke trebale sasvim sigurno pošto djeluju na području RH financirati hrvatsko gospodarstvo. Pa bi tako trebala i HPB, tu se s vama slažem u potpunosti financirati hrvatsko gospodarstvo kao što bi i ostale banke trebale sudjelovati u kreditiranju projekta u Hrvatskoj. Međutim slažem se s kolegama koji zagovaraju ne prodati HPB. Ovdje se silom želi dokazati kako HPB radi neuspješno, kako je premala, a u nju se ne želi dokapitalizirati. Zadnji puta kada smo razgovarali o HPB-u bio je ministar Linić tu i rekao je da bi trebali sa 800 milijuna kuna kao za početak dokapitalizirati HPB to nije nepremostiv novac ako znamo a je u godinu dana 7 milijardi kuna uloženo u hrvatske banke su građani izvukli iz čarapa i uložili i javljaju se hrvatski građani koji bi htjeli Hrvatsku poštansku banku. Hvala. Vi kolega Vukšić ne možete iz svoje kože pa onda jednu dobru raspravu koju ste imali kažete trebalo bi prodati Vladu. Pa ja mislim da nijednu Vladu nitko ne bi kupovao, zašto bi kupovao Vladu koja ima mandat 4 godine. Ali kad govorimo o poslovnim bankama i razvojnim bankama tu morate voditi računa da poslovne banke imaju drugačiji izvoz sredstava, dakle one prikupljaju sredstva iz depozita građana, gospodarstva itd. Ti izvori su zapravo uvijek skuplji, mi sada imamo sreću što nekoliko već godina, 4-5 godina HBOR pa ja ću reći i zbog toga što je kvalitetno radio i što su ljudi koji vode HBOR kvalitetno radili i stvorili su jedan imidž HBOR-u i izvan i izvan Hrvatske zapravo došli u situaciju da mogu koristiti povoljnije izvore sredstava. Dakle razlika između sredstava koje plasiraju poslovne banke i koje institucionalne ili javne banke plasiraju je velika, po nekoliko indeksnih poena. I državna banka dal se smije politika u nju petljat ili ne, pa ne bi se smjela politika petljati ni u HBOR u smislu da kaže ovima ćete dati, a ovima nećete dati. Ona mora kreirati politiku, dakle nadzorni odbor koji u HBOR-u čine po zakonu jedan dio članova Vlade, odnosno ministri i tri saborska zastupnika jest političko tijelo. Ali ono mora Ali ono mora kreirati politiku, a ne odlučivati kome će se sredstva dati ili neće dati, ono mora u onom dijelu u kojem to po statutu i Poslovniku odlučuje, treba odlučivati na temelju stručnih podloga koje im daje uprava.

gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče uprave i kolegice i kolege. Ja bih se zapravo na tragu uvodnih izlaganja svojih prethodnika također složio sa njihovim ocjenama ili ih podijelio oko rada oko ovog izvješća i oko rada HBOR-a, posebice za prethodnu godinu. Mislim da je i sam HBOR zapravo usvojio i određene primjedbe i prijedloge koji su izneseni kad je bilo riječ o izvješću za prethodnu godinu, za 2011. pa je tako i ovo samo izvješće malo preglednije i čitljivije nego što je bilo izvješće za prethodnu godinu. Ali isto tako i sam HBOR je pokazao možda malo manje konzervativnosti nego u prethodnim godinama pa i preuzeo rizike kreditnih plasmana što dosad nije činio. Tako da u svakom slučaju i potpora radu HBOR-a u 2012. godini što se tiče kluba HDSSB-a i potpora ovom izvješću i u ovakvom obliku kako je izneseno i sadržajno i vizualno. Sad nakon tih potpora i pohvala nešto malo o sadržaju. Dakle, evo s obzirom da nitko nije spomenuo da još jedanput pročitam kako stoji što je strateški cilj HBOR-a, da HBOR poslovanjima u okviru svojih ovlasti i nadležnosti potiče sustavni, održiv i ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak sukladno općim strateškim ciljevima Republike Hrvatske. Naravno, mi imamo problem sa definicijom tih općih strateških ciljeva Republike Hrvatske. Svi smo se složili oko toga da je iz ovog izvješća razvidno da je HBOR zapravo u okviru svojih mogućnosti učinio najviše što je mogao u 2012.godini. monetarna pa i fiskalna politika nije dovoljno jasno definirala poglavito gospodarske strateške ciljeve Republike Hrvatske ili one ciljeve koji su bili definirani primjerice kroz državni proračun, pokazivali su da nisu realizirani. Nismo se točno susreli sa konsekvencama toga. Dakle monetarna i fiskalna, naravno da HBOR ne može zamijenit ni fiskalnu ni monetarnu vlast. HBOR je učinio ono što je mogao, vidimo rast plasmana, vidimo rast aktive, vidimo rast kreditne aktivnosti, vidimo preuzimanje rizika u plasmanima i ovih u velike investicije i u srednje i malo poduzetništvo. Možda taj omjer 50% preuzimanja preuzimanja rizika za velike investicije, a 40% za malo i srednje meni ovako djeluje pomalo nelogično s obzirom da se na neki način preuzimaju veći rizici kod većih investicija. Kod onih manjih investicija manji je udio u tim rizicima, ako je tako sa HAMAG-om definirano onda to tako stoji. No na koji način monetarna i fiskalna politika provode te opće strateške ciljeve Republike Hrvatske i koji bi to bili opći strateški ciljevi Republike Hrvatske nisam siguran da je u ovom trenutku ikome jasno. Naravno, to ne možemo govorit o tome da nam je opći strateški cilj bogati ljudi i velika zaposlenost, ali popis nekih gospodarski strateških ciljeva ili nekih zadanih varijabli koje možemo mjerljivo pratiti u godini ili u dvogodišnjem ili u četverogodišnjem razdoblju nisam siguran na kojem mjestu bi mogli pronaći i na koji način ih onda HBOR može zapravo pratiti. Zaista je pohvalno da je preko 6 milijardi kuna plasmana prema izvozu, dakle od 10,2 milijarde kuna. To je pohvalno. Dobit, bez obzira na ideje o tome kako bi dobit trebala biti konzervativna, čak je i dobit relativno visoka u odnosu na prihode, relativno visok postotak je dobiti u odnosu na prihode. I naravno ono što su prethodnici istakli i što je gospodin Kovačev posebno poentirao to je problem zapravo što poslovne banke, odnosno sve ostale banke u Republici Hrvatskoj zapravo ne prate poslovne investicije i da je tu udio zaista HBOR-a nevjerojatno visok ukupno poslovnim investicijama u odnosu na čitav bankarski sektor Republike Hrvatske. Ovo što je gospodin Kovačev istakao ne sjećam se i nije primjetljivo kad dođe sutra, preksutra guverner HNB-a i kad nam počne obrazlagati hrvatsku hrvatsku monetarnu politiku i rezultate HNB-a i hrvatske monetarne politike za prethodno razdoblje. Tada opet dobijamo tako neke podatke koji zapravo ne govore o politici već više govore o praćenju događaja, dakle da li je HNB pratitelj događaja ili je HNB kreator hrvatske monetarne politike. S tim smo se problemom i susreli kad je riječ o Poštanskoj banci o ovim razno raznim je li idejama o tome da li Poštanska banka išta znači Republici Hrvatskoj ili ne znači. Pa da li išta znači FINA Republici Hrvatskoj, a nemamo koji je naslijedila taj SDK koji je imao ulogu. Danas imamo FINA-u. I mislim da je vidljivo iz godišnjih izvješća FINA-e koja dolaze da zapravo i oni ljudi koji danas vode FINA-u ne znaju točno što i kako učiniti s tom FINA-om. Druga stvar, treća stvar imamo poštanske urede u Republici Hrvatskoj. Imamo najrašireniju mrežu poštanskih ureda u svim selima, u malim mjestima po cijeloj Republici Hrvatskoj koji se sada gase punom parom. Zašto? Zato što nema djelatnosti koju ti uredi trebaju obavljati, nema. Postojale su ideje o ponovnom ujedinjenju, o ponovnom stvaranju nekog novog sustava koji bi uključivao FINA-u, poštanski ured i Hrvatsku poštansku banku. No, to je negdje zamrlo u nekakvim tranzicijama i zapravo imamo FINA-u koja jedva stoji na nuli. Ako slože dobro godišnje izvješće onda su na nuli. Imamo poštu koja kao sustav je već u problemima. Poštanske urede koji se masovno gase, jer nemaju zapravo načina kako ih, kako da se održe po cijeloj Republici Hrvatskoj. Imamo Hrvatsku poštansku banku za koju jedva čekamo da je se riješimo kao jedinu preostalu hrvatsku banku. I imamo četvrtu kariku konačno hrvatskog nacionalnog osiguravatelja koji pokriva najveći dio osiguravateljskog tržišta u Republici Hrvatskoj i posljedice prodaje kojega posljedicama prodaje kojega ćemo se u godinama koje dolaze susretati kad znatno porastu premije svih mogućih oblika osiguranja na tržištu koje zapravo ta Croatia drži u još koliko toliko snošljivim okvirima, da ne govorim o strateškim interesima, samo o tome što će se zapravo dogoditi u Republici Hrvatskoj u trenucima kada padne i Croatia osiguranje na tržištu osiguranja. Naravno za sam HBOR koji čini sve što može u ovim okvirima i na ovaj način kako je postavljen to nije ključno pitanje. potpora radu Uprave HBOR-a ovom izvješću. No, sam rad HBOR-a i vidljivo je da i uz ovakav udio ovoga što čini HBOR, hrvatsko gospodarstvo i svi parametri hrvatskog gospodarstva pokazuju ono što pokazuju. Dakle, pokazuju definitivan pad. Prema tome, HBOR nije odgovor. HBOR je jedan alat, jedna motika i ništa više od toga. Dakle, mi na HBOR-u ne možemo i nećemo temeljiti hrvatski gospodarski razvitak već fiskalna i monetarna politika zapravo trebaju preuzeti odgovornost onu koju do sada nisu preuzele. Hvala. **Stazić, Nenad (SDP)** Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani Ivan Šuker. Kolega Đurović, pa možda ste dotaknuli pravu temu, jer da to uspijemo napraviti onda bi vjerojatno i pozicija HBOR-a bila sutra jača. Treba jasno reći da jedan dio portfelja kojeg je izgubila Croatia osiguranje je isključivo posljedica što su neka konkurentska osiguravajuća društva naslonjena na velike banke. Točno znate koje je naslovljeno na Zagrebačku banku, koje je osiguravajuće društvo naslonjeno na PBZ i najveće domaće osiguravajuće društvo uz Croatia osiguranje ima svoju banku. Tako da neki kad nudite novi proizvod onda morate imati jeftin kapital čim ćete financirati taj proizvod i onda možete na tržištu ga prodati. I upravo ta nekakva sinergija danas, sutra jer ni jedna ta velika banka se nije htjela vezati uz Croatia osiguranje da se razumijemo bez obzira što je Croatia osiguranje u ovom trenutku imao preko 50% portfelja. Da, zatvaraju se u ovom trenutku poštanski uredi u Republici Hrvatskoj. Pitanje je dal' zar ne bi bilo bolje da Poštanska banka tamo ima jedan svoj šalter i da onaj umirovljenik može doći podići svoju mirovinu i da može platit račun u najudaljenijem mjestu Republike Hrvatske. To je funkcija Poštanske banke u Njemačkoj. Ne vidim razloga zašto to ne bi bilo u Hrvatskoj. Kad sam rekao da politika nema šta tražiti u banci. Pa jednom sam kazao da politika nema što tražiti u bilo kojem društvu, trgovačkom u svom vlasništvu …/Govornik se ne razumije./… menadžeri koji će s njime upravljati po tržišnim uvjetima, a politika mu samo odredi ciljeve što se očekuje od njega isto kao bilo koji drugi vlasnik. To je način upravljanja, a ne da politika dirigira kome će se dati kredit. To je onda priča koja pada u vodu. Prema tome, nemojmo govorit kad govorimo o Poštanskoj banci sutra ili kako bi ona trebala sutra biti u EU, Hrvatska kao članica EU da se takve stvari mogu događati. Međutim, ponavljam HBOR je nešto sasvim drugo i neke druge razvijenije i bogatije zemlje imaju vrlo sličnu banku od Njemačkog KFV-a pa na dalje, koji imaju svoju funkciju i jasno rade svoj posao. Ali se nikako ne mogu usporediti jedni s drugima. Ma evo, pa vrlo je vidljivo da uspjeh HBOR ne znači ništa zapravo za gospodarski uspjeh ili neuspjeh Republike Hrvatske. Jer mi vidimo Republika Hrvatska pada, HBOR odlično i kvalitetno radi. Ali HBOR nije odgovor na gospodarski problem Republike Hrvatske. A što se tiče odnosa poslovnih banaka kao osiguravatelja tu ste potpuno u pravu i svi smo mi dizali kredite jako dobro znamo kako, i privatne kredite, kako to funkcionira i kako se niz tih stranih osiguranja koje danas posluju u RH vezana za svoje poslovne banke. I naravno da će se ta jedna sprega koja je sada zapravo još uvijek suprimirana to će se punom širinom otvoriti u onom trenutku kad se dogodi ovo ovo što se priprema, a priprema se zapravo najobičnije kratkoročno krpanje proračuna kroz prodaju te dvije tvrtke. Niti će problem se riješiti, niti će se pomoći proračunu naprosto će se samo zakrpati jedna rupica, a voda curi na sve strane. I s treće strane, vi ste također bili govorili o tome, za mene je to vrlo optimistična teza kako će padati kamatne stope u trenutku kad RH uđe u EU vodeći se primjerom Slovenije, ćemo svjedoci toga. Bojim se uz ovakvu monetarnu politiku kakva se danas vodi i uz ovakvu fiskalnu politiku da nažalost hrvatskih građana do te pojave doći neće. Imamo i prijavljenu repliku poštovanog Gorana Marića. temeljne svoje ciljeve, političke, socijalne i ekonomske. Ali ti ciljevi moraju biti mjerljivi i provjerljivi. Nije cilj smanjiti nezaposlenost, nije cilj povećati proizvodnju, mora se točno ciljano odrediti koliku stopu rasta trebamo, kolika stopa nezaposlenosti nije poželjna i što želimo. Za ostvarivanje tih ciljeva moramo imati mjere, a mjerama moramo znati što ćemo učiniti i koji su efekti, učinci tih mjera hoće li one ostvariti postavljene ciljeve ili ne. Prodaja HPB-a ne može biti mjera nikako. Koji se cilj ostvaruje prodajom HPB-a? Samo da se riješimo državnog vlasništva. Nemamo novaca za dokapitalizaciju, to je najveća podvala koju sam čuo u zadnje vrijeme. Imamo novaca i 100 milijuna kuna imamo za dokapitalizaciju propale male privatne banke i to iz državnog proračuna, a nemamo za dokapitalizaciju HPB-a. A o mantri A o mantri koliki je utjecaj politike na državnu banku ništa manji nije nikada bio ni na privatne banke ako samo izanalizirate koje kredite dobivaju, tko ih nije vraćao onda ćete vidjeti da je bio još snažniji utjecaj politike na velike privatne banke nego na državnu banku. Hvala lijepo. I na ovu repliku odgovara poštovani Dražen Đurović. u kojem zapišemo da ćemo u ovoj godini ostvariti rast 1,9% iako nemamo nijednog pokazatelja, nijedan stručnjak to ne govori, nijedna procjena. Ništa nam ne govori o tome da ćemo to ostvarivati i mi to zapišemo u državni proračun. I naravno kad se to ne ostvaruje jer nije bilo ni realno da se ostvari, nisu bile ni pretpostavke za tako nešto na kraju godine samo utvrđujemo da se to nije ostvarivalo. Dakle, niti imamo realnog plana niti nakon toga dolazi odgovornost zašto se to nije ostvarilo. Pa valjda postoje nositelji državnog proračuna i osobe koje su odgovorne za njegovo ostvarivanje. Dakle, ili si kad si nešto zapisao ili stojiš iza toga ako si ozbiljna država, ako si ozbiljan ministar financija, ako si ozbiljan predsjednik Vlade i onda na kraju godine kad se to ostvari trebaš prihvatiti pohvale, a ako se to ne ostvari trebaš preuzeti odgovornost. Nažalost, odgovornosti za pad a ne rast od 1,9% nismo vidjeli u ovom mandatu ove Vlade. Čut ćemo sada i stajališta kluba HNS-a i poštovanog Gorana Beusa Richembergha. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče uprave i kolegice i kolege. U dosadašnjim izlaganjima predstavnika drugih klubova doista je rečeno gotovo sve što je relevantno vezano uz Godišnje izvješće HBOR-a za 2012. godinu. Unaprijed želim dakle deklarirati i stav HNS-a, odnosno našega kluba zastupnika da će podržati ovo izvješće i pozdraviti napore koje HBOR čini, koje je prije svega činio u 2012. godini na ukupnoj konsolidaciji kreditne kreditne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva. Upravo zbog toga što onaj izvor, a to su poslovne banke, nije odgovorio s jedne strane izazovima ovoga vremena, a s druge strane očekivanjima i šire društvene zajednice, a i prije svega samih gospodarstvenika. Da točno je, podatak da HBOR sudjeluje sa 30% u svim investicijama u RH nije dobar. On bi doista bio dobar da uz ovakve apsolutne odnose zapravo iznosi 5, maksimalno 10%. Kolega Šuker kaže i 3%. To bi onda bio pokazatelj da su kreditne aktivnosti vrlo visoke, strukturalno vrlo kvalitetne i da iza njih stoji financijski sektor u komercijalnim bankama. Što znači da su projekti dobri, izgledni, profitabilni i da idu u realizaciju. Ali realnost u kojoj živimo, realnost ekonomske krize i recesije već godinama zapravo pokazuje da su hrvatske banke unatoč tome što hrvatska gospodarska kriza nije generirana iz bankarskog, odnosno financijskog sustava kao u mnogim drugim zemljama, dakle da nisu ušle u taj ukupni projekt konsolidacije hrvatskoga gospodarstva izvlačenja iz krize svim kapacitetima koje su imali. Ali kad usporedimo što se događalo 2010., 2011. i 2012. godine s naslova intervencija HBOR-a vidimo zapravo ogromne napore i pokušaje da se možda čak uvjetno rečeno i vatrogasno nadomjesti ono što nisu radili drugi. Gotovo bi se dalo izvesti i prispodobu da je liječnik opće prakse morao odraditi posao mnogih specijalista koji su odustali od liječenja pacijenata. Kad pogledamo što to u apsolutnim brojkama znači onda vidimo da je najveći napredak zapravo ostvaren ne samo u apsolutnom iznosu plasiranih sredstava dakle preko 10 milijardi kuna nego u samoj strukturi. Za razliku od prijašnjih godina većina sredstava i to velika većina u nekim godinama i 2/3 ukupnoga fonda kojim se raspolagalo u kreditiranju odlazio je za sanaciju likvidnosti …. Sada evo prvi puta nakon dužega vremena prebacuje se ovaj odnos 50-50 dakle dolazi se do 53% kada se govori o ulaganju u investicije. Dakle, strukturalno gledano to je bitno važno ali u apsolutnim iznosima ako znademo da je recimo 2011.godine bilo odobreno 6,6 milijardi kuna ove godine 10, da je nadalje recimo 2010.godine bilo odobreno 1,4 milijarde kuna investicijama, 2011. 2,8, a sada vidimo 2012. 6 milijardi onda su to ogromni napori. Činjenica je da su i ove mjere oko smanjenja kamatne stope i oko pokušaja prihvaćanja ili dijeljenja rizika 50-50% bile također dobro zamišljene i u konačnici vrlo korisne mjere. opet vidimo i na ovom primjeru podjele rizika da nema odgovora komercijalnih banaka. S druge strane pak znademo da je štednja i to oročena štednja građana rapidno porasla, ona ovog časa iznosi negdje oko 20 milijardi eura. Dakle da postoje sredstva i onda se vraćamo na ono pitanje postoje li projekti. Činjenica je također da su poduzetnici u ovim sadašnjim okolnostima jednako kao i građani koji su smanjili potrošnju da su i poduzetnici gdje god su to mogli zapravo ukočili. Jer traže negdje elemente, informacije, poticaje, signale da bi razdoblje koje je pred njima dakle prije svega razdoblje u kojemu bi trebali ostvariti tu novu zamišljenu vrijednost ali i vraćati zaduženja, da će biti stabilnije od ovoga sada. Nije moguće očekivati od HBOR-a da poduzima ovakve korake i ovako kvalitetan posao bez pune potpore i Vlade i Sabora, to je jasno. Prema tome i ovdje se … na neki način može izvući izvući zaključak da je Vlada činila sve što je mogla kada je o ovome riječ, dakle kada je riječ o osiguravanju boljih uvjeta za rad osobito u onom dijelu koji je HBOR odradio a to je povećanje ročnosti, to je produljenje odgode otplate, to je smanjene kamate, dakle što se sve napravilo da bi se hrvatskim poduzetnicima ovako teška situacija olakšala. Ali potpuno je jasno što HBOR radi ne može nadomjestiti ono što je temeljna zadaća komercijalnog banakraskog sektora. Nema te dokapitalizacije, nema tih sredstava u konačnici koje mogu zamijeniti prirodnu ulogu komercijalnog bankaraskog sektora. Hoće li i kako će Vlada komunicirati potrebu aktivacije kapitala koji postoji u hrvatskim bankama, to je drugi par rukava i o tome će se razgovarati kod nekih drugih izvješća, ali je činjenica da bismo svi mi bili najsretniji da se HBOR naprosto okrene dvjema ključnim zadaćama, a to je nivelacija neuravnoteženog regionalnog razvoja, dakle da potiče programe koji bi razlike smanjivali i s druge strane da ubuduće barem u ovome razdoblju od nekoliko godina koliko nam predstoji mogućnost korištenja sredstava sredstava EU dakle da svoj kapital angažira da svi oni koji imaju dobre i kvalitetne programe mogu premostiti ono prvo vrijeme do povlačenja samih sredstava. Onda bi ako zamislimo mogući scenarij od 10 milijardi kapitala koji je bio na raspolaganju 2012.godine, ako zamislimo recimo da je ½ tih sredstava ide za nivelaciju regionalnih razlika, a ½ direktno za potporu programima koji idu prema EU fondovima onda bi to bila zapravo sjajna, fantastična situacija. Ali tako nije i nažalost čini se da godinama tako neće ni biti. HBOR će morati svoje kapacitete i svoje snage i svoj kapital i dalje usmjeravati u pomoć hrvatskom gospodarstvu u najopćenitijem smislu te riječi. Dobra je vijest da je povećan kapital plasiran prema kreditnim potrebama izvoznika i to dvostruko u odnosu na 2011.godinu što znači da izvoz treba kapitala, da izvoz ima šanse i nadam se da će ulazak u EU te šanse još više povećati i da će se uloga HBOR-a tu pokazati još presudnijom kod očuvanja statusa izvoznika o kojima zapravo htjeli mi to priznati ili ne ovisi budućnost hrvatskog gospodarstva. Ponavljam još jednom, klub HNS-a Liberalnih demokrata podupire ovo izvješće i zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima pa prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prijavila se kolegica Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče uprave HBOR-a sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo u ovo današnje popodne smo ispred klubova slušali rasprave o poslovanju HBOR-a u 2012.godini, međutim ja ću vas podsjetiti da je prije tjedan dana u Zagrebu održana Konvencija hrvatskih izvoznika i jako je dobro bilo tada poslušati što su izvoznici dakle oni koji najviše koriste sredstva HBOR-a govorili o tome kako HBOR posluje. na toj Konvenciji hrvatskih izvoznika, izvoznici su istakli svoja očekivanja od Vlade u budućnosti i jedno od tih očekivanja je bilo izneseno kao potreba daljnjeg jačanja HBOR-a. To znači da su izvoznici, a oni su nesporno najvažniji segment gospodarstva itekako svjesni važnosti HBOR-ovog financijskog suporta, ali to također znači i to da je aktualna Vlada na pravom putu time što je HBOR-u namijenila ulogu ključne institucije u oživljavanju hrvatskog gospodarstva. Naime, možemo slobodno reći da u ovih proteklih 20-tak godina postojanja HBOR se doista u punom smislu riječi pokazao kao snažan i pouzdan oslonac hrvatskom gospodarstvu, prvenstveno time što je svoju poslovnu politiku maksimalno prilagođavao potrebama hrvatskih gospodarstvenika. U tih 20 godina HBOR je odobrio što u vidu kredita, što u vidu jamstava preko 110 milijardu kuna s tim da je gotovo polovina ovog iznosa bila odobrena izvoznicima. Dakle gotovo svaka druga HBOR-ova kuna završavala je u izvozu čime se HBOR nedvojbeno potvrdio i kao uspješna izvozna banka koja je hrvatskim izvoznicima osiguravala uvjete za ravnopravno natjecanje na zahtjevnom međunarodnom tržištu. Zapravo je teško i zamisliti kako bi naši izvoznici izlazili na to svjetsko tržište bez financijske potpore HBOR-a. U 2012. godini HBOR je odobrio hrvatskim poduzetnicima 1622 kredita u ukupnoj svoti od preko 10 milijardi kuna što je dvostruko više od svote koja je bila odobrena u 2011.godini, s tim da je izvoznicima po svim programima odobreno 616 kredita u iznosu od gotovo 6 milijardi kuna. Jednako kao i prethodnih godina i u 2012. je HBOR-ova poslovna politika bila prilagođena potrebama gospodarstva, dakle pokretanju investicijskog ciklusa, poboljšanju likvidnosti i financiranju projekata, kandidiranih prema europskim fondovima. Iako su već i u 2011. godini krediti za investicije bili udvostručeni u odnosu na prethodnu 2010. godinu, u 2012. povećane su za daljnjih 93%, dakle ponovno su udvostručeni eto po prvi puta rezultiralo i promjenom strukture samih kredita. Naime ranijih godina, to smo čuli, omjer kredita za investicije i kredita za obrtna sredstva bio je 30%:70%, zapravo se znatno više odobravalo za obrtne svrhe, za obrtna sredstva zbog velike potražnje za nedostajućih obrtnim kapitalom. Nažalost, ne možemo reći da je u 2012. smanjena potreba gospodarskih subjekata za financiranjem obrtnih obrtnih sredstava jer i dalje imamo nažalost visoku razinu nelikvidnosti, međutim opredjeljenje je Vlade da se krediti za investicijska ulaganja stave u prvi plan jer su pretpostavka gospodarskog rasta. Tako je eto i njihov udjel u strukturi ukupno odobrenih sredstava porastao na 53%:47% koliki je udjel kredita za obrtna sredstva i to je naravno dobro jer je HBOR prije svega investicijska dakle razvojna banka. Za pohvalu je i to što HBOR neprekidno uvodi nove programe kreditiranja pa je tako i u 2012. godini uvedeno nekoliko novih programa kao što je primjerice program kreditiranja malih i srednjih poduzetnika koji kandidiraju svoje projekte za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPA-e komponente 3c. Zatim je tu program kreditiranja proizvodnje, pa program razvoja gospodarstva, program kreditiranja nove proizvodnje itd. Tijekom 2012. HBOR je olakšavao poslovanje poduzetnika putem odgovarajućih mjera kao što je smanjivanje kamatnih stopa kroz produljenje rokova otplate, kroz kreditiranje bez valutne klauzule, kroz podjelu rizika s poslovnim bankama i druge mjere. HBOR-ove kamate kao što nam je poznato iznose između 1 i 4%, dakle neusporedivo su povoljnije od onih na komercijalnom tržištu, odnosno od onih koje odobravaju poslovne banke. Dakako da sve ove povoljnosti za poduzetnike HBOR je osigurao tako što je i sam uspio dobiti kreditna sredstva po povoljnim uvjetima zahvaljujući prije svega svojem ugledu i odličnoj suradnji s međunarodnim financijskim institucijama, prije svega s EIB-om i EBRD-om. Iako je u 100%-tnom vlasništvu Hrvatske države rejting HBOR-a je viši od onog državnog i zahvaljujući upravo takvom rejtingu može dobivati i jeftinija financijska sredstva. I da zaključimo, aktualna Vlada prepoznala je HBOR kao jednu od ključnih institucija za oživljavanje hrvatskog gospodarstva i zato je bilo potrebno ojačati temeljni kapital HBOR-a da bi HBOR mogao preuzimati na sebe još veće rizike kreditiranja, odnosno financiranja gospodarstva. Dok je još bio u opoziciji SDP je predlagao da se dinamizira uplata osnivačkog kapitala HBOR-a kako bi se što prije dosegla ona zakonom propisana svota od 7 milijardi kuna, a sve s ciljem da HBOR kao državna institucionalna banka može pribavljati od europskih i svjetskih isto tako institucionalnih banaka još veća sredstva za kreditiranje hrvatskog gospodarstva i dakako po još povoljnijim uvjetima. Nakon preuzimanja vlasti koalicijska Vlada je ostvarila ono o čemu je govorila, dakle povećala je uplate osnivačkog kapitala pa je tako i u 2011. i u 2012. godini uplaćeno iz iz državne kase po 600 milijuna kuna da bi na kraju 2012. ukupno uplaćeni kapital iz proračuna Republike Hrvatske iznosio 5,5 milijardi kuna, odnosno do punog iznosa od prije navedenih 7 milijardi potrebno je uplatiti još milijardu i pol kuna što znači da bi praktički i prije isteka mandata ove Vlade osnivački kapital bio u cijelosti uplaćen. Usporedbe radi navest ću eto da se nastavilo uplaćivati temeljni kapital po 180 milijuna kuna godišnje kao što je to činila prijašnja Vlada u posljednjim godinama svog mandata, tada bi puni iznos temeljnog kapitala bio uplaćen za otprilike 14-tak godina što bi razumije razumije se bilo vrlo nepovoljno. Dakle, ovim uplatama temeljnog kapitala na ovaj način osigurala se HBOR-u osnovna pretpostavka da bude još snažniji motor razvoja hrvatskog gospodarstva. Ono što moram na kraju reći je šteta što ga u svemu tome ne slijede i poslovne banke. Hvala lijepo.